**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prelazimo na drugu točku dnevnog reda - Godišnje izvješće za 2008. godinu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Podnositelj Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga podnijela je ovo izvješće na temelju članka 21. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je podnijela izvješće. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti izvješće? Ne. Prema tome otvaram odmah raspravu. Želi li možda netko od odbora uzeti riječ? Da. Uvaženi Goran Marić, predsjednik Odbora za financije i državni proračun. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine predsjedniče uprave HANFA-e. Cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 35. sjednici održanoj 30. lipnja 2009. godine Godišnje izvješće za 2008. godinu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga kao matično radno tijelo. U raspravi na odboru pohvaljeno je predmetno izvješće kojim su detaljno i sveobuhvatno prezentirani svi segmenti aktivnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u periodu 2008. godine. Pohvaljen je i doprinos HANFA-e u reguliranju tržišta kapitala, kao i aktivnosti u svezi provođenja neposrednog nadzora zakonitosti poslovanja većine sudionika na domaćem tržištu kapitala. Naime, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvršila je neposredni nadzor nad 20 od ukupno 25 investicijskih društava koji su poslovali na domaćem tržištu kapitala. Osim toga, nadzor zakonitosti poslovanja izvršen je i nad investicijskim fondovima, mirovinskim fondovima, tržištem osiguranja, leasing društvima, a što je rezultiralo u konačnici podnošenjem 65 prekršajnih i 7 kaznenih prijava u 2008. godini. Međutim, u raspravi je predsjednik uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga naglasio da nažalost još nitko nije osuđen za utvrđene manipulacije. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je nakon rasprave jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru zaključak da se prihvati Godišnje izvješće za 2008. godinu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Hvala. Zahvaljujem. I otvaram raspravu. Prvi je na redu u ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Važnost uloge HANFA-e kao nadzornog i regulatornog tijela vidljiva je iz snage sektora kojega kontrolira, a koja proizlazi iz ukupne imovine vrijednosti u 103 milijarde kuna. Doduše ta imovina je u 2008. godini pala za 12 milijardi u odnosu na 2007. godinu. Ali zato je u međuvremenu bankovni sektor porastao za 26 milijardi te je tako financijski sektor ukupni bio za 62% veći od bruto domaćeg proizvoda, odnosno po novom obračunu BDP-a 38% veći od BDP-a. U 2008. godini ukupni financijski sektor porastao je za 14 milijardi unatoč velikoj financijskoj krizi, a time u Republici Hrvatskoj je zadržana visoka razina financijskog potencijala. Tomu u velikoj mjeri trebamo zahvaliti i učinkovitom djelovanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Iz izvješća je vidljivo da je iz otvorenih investicijskih fondova odlilo se 20 milijardi i to za 10 milijardi je pala vrijednost imovine, a 10 milijardi se odlilo u depozite poslovnih banaka. Zato se i dogodio najveći porast depozita poslovnih banaka u posljednjih osam godina i to za 16 milijardi kuna. Uloga HANFA-e u superviziji, nadzoru nebankovnog sektora bit će nam jasnija, a njena važnost ne samo za funkcioniranje i stabilnost financijskog sektora, nego i za nacionalnu ekonomiju uopće bit će nam shvatljivija ako proanaliziramo i uzroke svjetske financijske krize koja se nadvila nad cijelim svijetom i koja sigurno još nije iskoristila svoj ukupni kapacitet razornosti. Zato i trajanje i konačne posljedice ovog suvremenog financijskog tsunamija ne mogu se još sa sigurnošću ni aproksimativno procjenjivati. I dok posljedice još svi sa strpnjom iščekuju, i one već poznate su zastrašujuće, a ekonomske dubioze već se izražavaju u desecima bilijuna eura, a samo na tržištu vrijednosnih papira izgubljeno je 13 milijuna dolara. Stalno čitamo i slušamo o uzrocima koji su doveli do toga da barbarstvo, neoliberalistička ekonomija i materijalistički kapitalizam pokažu svoju najtamniju stranu. Čuli smo i da su uzroci manipulacije i špekulacije i zlouporabe i pohlepe i lakomislenosti i neodgovornosti i pronevjere i prijevare i besramna i beskrupulozna požuda za bogatstvom i neznanje iskompleksirano ambicioznog financijskog menadžmenta. Ali malo manje se čuje da je ponajveći uzrok ovog najsnažnijeg gospodarskog potresa u povijesti zapravo nedostatak pravodobnog i kvalitetnog sustava nadzora. Na nebankovnom sektoru u Republici Hrvatskoj HANFA je od svog osnutka 2006. pa tako i u 2008. godini imala opsežnu, složenu i nadasve društveno odgovornu zadaću. To najbolje potkrjepljuje podatak da HANFA nadzire 250 subjekata nadzora uključujući brokerska društva, mirovinske i investicijske fondove, društva za osiguranje, leasing društva, faktoring posrednike i zastupnike u osiguranju ali uspješno provodi zajednički nadzor banaka u dijelu investicijskog bankarstva zajedno sa Hrvatskom narodnom bankom. Tijekom 2008. godine HANFA je izradila do sada najsveobuhvatniji Zakon o tržištu kapitala koji uključuje 15 direktiva i 3 uredbe Europske unije, te izradila izmjene i dopune Zakona o osiguranju i time su se stekli uvjeti za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 9. – Financijske usluge. Na temelju Zakona o tržištu kapitala profunkcionirao je i Fond za zaštitu ulagatelja na tržištu kapitala u slučaju prijevara. Izniman je doprinos HANFA-e bio i u sprječavanju pranja novca, jer je objavila indikatore, a izvješćivanje uskladila sa Uredom za sprječavanje pranja novca. HANFA je izvanredno reagirala na kulminaciju globalne financijske krize i već u listopadu prošle godine u cilju zaštite fondovske imovine zajedno sa najvećim investicijskim i mirovinskim fondovima osnovala interventni fond ugovorne vrijednosti 150 milijuna kuna. Ponajviše zbog razine profesionalnog nadzora HANFA-e do sada taj fond nije bio aktiviran. Istodobno HANFA je također kao posljedica stručne supervizije i upravljanja potencijalnim rizicima, društvima za osiguranje naložila dokapitalizaciju, pa su tijekom 2008. godine društva za osiguranje povećala temeljni kapital za gotovo 500 milijuna kuna i naravno da je to bio veliki iskorak, te se pozitivno odrazilo na pokazatelje adekvatnosti i solventnosti društava. Posebno valja istaknuti da je u 2008. godini pod nadzorom HANFA-e bez ikakvog ekscesa u postupku preuzimanja INA-e isplaćeno dioničarima 6,2 milijarde kuna. Za pretpostaviti je da je na ponašanje sudionika u tom procesu bitno utjecao nadzor HANFA-e nad prodajom Plive pri kojoj je HANFA utvrdila nezakonito i protupravno ponašanje mnogih sudionika, te se profesionalno ponijela protiv onih koji su zlorabili poziciju imatelja povlaštenih informacija, ali i protiv onih koji su nezakonito sklapali sporazume o kupnji dionica Plive za grupaciju Actavis. Ohrabruje dosljedno postupanje HANFA-e u slučaju7 prekršitelja zakona, te je u 2008. godini podnijela čak 65 prekršajnih i 7 kaznenih prijava, dok je od 2006. do 2008. godine ukupno ponijela 319 prekršajnih i 29 kaznenih prijava. Treba svakako naglasiti da Državno odvjetništvo i pravosuđe nisu dosljedno pratili rad HANFA-e i da do danas nije donešena niti jedna pravomoćna presuda. HANFA je u 2008. godini pokazala društvenu odgovornost i posebnom kampanjom imate pravo znati koja je provodila tijekom cijele godine sa svrhom upoznavanja korisnika financijskih usluga s koristima i rizicima financijskih proizvoda. A i osim toga i rad je HTV-a, internetskih stranica HANFA je u tu svrhu tiskala i dvije brošure o tržištu kapitala i osiguranju koje su besplatno podijeljene diljem Republike Hrvatske. Hrvatska je jedanput već skupo platila i preplatila nedostatak odgovarajućeg kvalitetnog nadzora krajem devedesetih u bankarskom sektoru kad su redom banke propadale, a u izvješćima uredno stajalo da je bankarski sustav stabilan i da se mogu podnijeti blaga makro ekonomske poremećaje. HANFA je u 2008. godini imala i nadasve opsežnu djelatnost. Zaprimila je 21 zahtjev za odobrenje prospekata o izdavanju dionica privatnom ponudom, dva zahtjeva za odobrenje prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom i sve zahtjeve pozitivno riješila. U 2008. godini HANFA je odobrila 4 izdanja obveznica javnom ponudom u ukupnoj vrijednosti 100 milijuna kuna, dok je komercijalne zapise izdalo 18 trgovačkih društava u ukupnoj vrijednosti milijardu milijuna 672 tisuće kuna. Tijekom 2008. HANFA je odobrila 26 novih otvorenih investicijskih društava i to 15 u javnoj i 11 u privatnoj ponudi. U 2008. godini 4 nova društva dobila su dopusnicu za djelatnost osiguranja, tako da je u 2008. bilo ukupno 27 društava za osiguranje i reosiguranje na hrvatskom tržištu osiguranja s ukupnim iznosom temeljnog kapitala milijardu i 800 milijuna kuna i ukupnom imovinom 26,6 milijarda kuna., Veliki dio posla HANFA-e otpada i na nadzor leasing društava kojih je u 2008. godini bilo 26 s ukupnom aktivom 35,1 milijardom kuna. Važno je naglasiti da HANFA nije na državnom proračunu i da sa 125 zaposlenika uspijeva postići najviši stupanj profesionalnog i učinkovitog pristupa. U 2008. ostvareni su ukupni prihodi 32,1 milijun kuna, rashodi 34,6 milijuna kuna, te time ostvaren manjak prihoda nad rashodima za 2 i pol milijuna kuna, ali je nadoknađen iz viška prihoda iz prethodnih razdoblja. HANFA je reagirala i preventivno i pravodobno, tako da više nemamo situacija da neka leasing poduzeća, društva uopće ne vode poslovnu dokumentaciju kao što su neki to činili. Isto tako, reagirala je pravodobno kad su neki investicijski fondovi nekretninski bili obvezni 60% svoje imovine ulagati u nekretnine, a to nisu činili nego su špekulativno djelovali i ulagali u trezorske zapise, komercijalne zapise i deponirali kod poslovnih banaka što je bilo suprotno propisima i zakonima. Zato zaključno možemo kazati sa zadovoljstvom da HANFA za svoj rad je zaslužila pohvale i da nam ovakva HANFA treba u izgradnji ekonomije sa što manje barbarstva, a za ekonomiju sa što više ljudskog lica. Izvješće i sažetak izvješća koje je sačinila HANFA po najvišim metodološkim i stručnim standardima treba biti primjer izvješća i drugim institucijama. Stoga možemo kazati da je HANFA posao nadzora i supervizije obavila izvrsno, a treba imati na umu da slučajno nitko nije ni loš ni dobar a kamoli izvrstan. Hvala lijepa. Klub HDZ-a će podržati ovo izvješće. Zahvaljujem. Imamo jednu pojedinačnu raspravu, uvažena zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, predsjedniče Uprave HANFA-e. Dakle, obavljajući svoju funkciju, a to je nadzor financijskih usluga HANFA je tijekom 2008. godine uz posredni nadzor kojega je obavljala uglavnom preko dostave financijskih izvještaja obavljala i neposredni nadzor nad financijskim društvima, investicijskim fondovima, mirovinskim fondovima i mirovinskim društvima, osiguravajućim društvima, leasing društvima i faktoring društvima. Dakle, riječ je o ukupno oko 250 subjekata. Rezultat nadzora zakonitosti poslovanja je sljedeći. HANFA je tijekom 2008. godine podnijela ukupno 65 prekršajnih i 7 kaznenih prijava za utvrđene nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju. Međutim, interesantna je sudbina ovih prekršajnih i kaznenih prijava i ne samo tih, već i svih onih koje su podnesene prethodnih godina, preciznije u razdoblju od osnutka HANFA-e. Naime, od svog osnivanja, dakle od 1. siječnja 2006. pa do kraja 2008. HANFA je podnijela ukupno 319 prekršajnih prijava i 29 kaznenih prijava. Međutim, do dana današnjega po ovim prijavama nije učinjeno ništa ili se barem iz ovog teksta izvještaja HANFA-e ne vidi da je učinjeno bilo što. Naime, nitko nije osuđen za nezakonite radnje na tržištu kapitala. Predsjednik uprave HANFA-e obrazlaže ovo nepostojanje ikakvih reakcija po prijavama time što cjelokupna problematika vezana za tržište kapitala iziskuje visoku stručnost i redovito praćenje direktiva Europske unije vezano za tržište kapitala, a koje se zapravo dosta dinamično mijenjaju, dakle podložne su čestim izmjenama. Pojednostavljeno rečeno, odgovorne institucije, dakle Državno odvjetništvo i sudovi ništa ne razumiju od ove problematike ili je premalo poznaju i ne mogu kompetentno prosuđivati ili presuđivati po podnesenim prijavama. Ako je tome tako, onda se postavlja pitanje svrhe podnošenja ovih prekršajnih i kaznenih prijava, štoviše, postavlja se i pitanje svrhe postojanja same agencije. Dakle, ako nema sankcija za utvrđene manipulacije na tržištu kapitala, onda je zaista devalvirana osnovna funkcija HANFA-e kao institucije na nadzor tržišta kapitala. Što naime vrijedi utvrditi nezakonitosti ako nema sankcija? Kakva je to zapravo poruka? Mislim da je potpuno neprihvatljiva konstatacija da nema kaznenih, pa čak ni prekršajnih sankcija jer predmet nadzora HANFA-e je imovina vrijedna preko 100 100 milijardi kuna. Ovo govorim i u kontekstu činjenice da je ova globalna financijska kriza koja potresa svijet, koja se prelila i u realnu sferu upravo posljedica ljudske pohlepe, dakle špekulativnog i neodgovornog postupanja na financijskom tržištu. Dakle, HANFA je svoj posao odradila odlično, to potvrđujemo, ali očito tu nedostaje još nekih karika da bismo mogli reći da je ogromna vrijednost kapitala pod stvarnom kontrolom. Očito je da stvar pada na najslabijoj karici, a to je upravo hrvatsko pravosuđe. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kad se steknu za to potrebni uvjeti.